Poštovane dame i gospodo, pre nego što pređemo na glasanje, molim vas da utvrdimo koliko je poslanika u sali.Molim vas da ubacite svoje

Perić.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, u

glasao.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, u

o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, u

protiv – niko, uzdržanih – dva, nije glasao jedan poslanik.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju, u

na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o statusu Francuske škole u Beogradu, u

da je usvojen Predlog zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Marakeškog ugovora za omogućavanje pristupa objavljenim delima od strane lica koja su slepa, slabovida ili na drugi način onemogućena da koriste štampane materijale, u

zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke i tehnologije, u

je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem sednicu Devetnaestog vanrednog zasedanja